6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o umirovljeničkom fondu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 902. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 Dakako. Ministar rada i mirovinskog sustava profesor, doktor MIrando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o umirovljeničkom fondu, s Konačnim prijedlogom zakona kojim želimo na neki način i riješiti pitanje koje je pitanje svih pitanja, a to je kakav je standard umirovljenika u RH i doprinijeti da taj standard bude barem nešto malo bolji zbog krize u kojoj jesmo i zbog toga što je kriza Hrvatsku zahvaćala sve ove godine. Ali evo stvari se poboljšavaju, izlazimo iz krize i s druge strane otvaraju se radna mjesta, povećava se zapošljavanje što će onda i u budućnosti omogućiti da se i odnos umirovljenika i zaposlenih bude veći da bude više doprinosa i da u konačnici i standard i mirovine budu veće. Kao što je poznato Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda RH od 12.svibnja 1998.donesen je radi obeštećenja korisnika mirovine koji je nastupio zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1.rujna 1993.do 31.prosinca 1998.godine putem posebnog fonda. Na temelju Zakona o Umirovljeničkom fondu osnovan je Umirovljenički fond iz kojega su se korisnicima mirovina ili njihovim nasljednicima iz prvog nasljednog reda svake godine isplaćivale svote pojedinačnih obeštećenja po dva modela. Model A prema kojem se isplata polovične svote obeštećenja obavljala u roku od 2 godine i model B prema kojem se obeštećenje obavljalo u roku od 6 godina s početkom od, s počekom Umirovljenički fond je osnovan kao investicijski fond u kojem je država trebala dati dionice i prodajom tih dionica namaknuti sredstva da bi onda ove isplate išle redovito. Međutim sve vlade su posegnule za drugim putem a to znači da su dionice prodali i onda preko ovog računa koji je bio u HPB Investu da preko toga računa dokapitalizirale sam fond i onda isplaćivale umirovljenicima njihove zaostatke. Zašto se išlo na investicijski fond, vrlo pragmatično jer isplate iz investicijskog fonda nisu oporezive i to je bilo i na korist države a i na korist umirovljenika. U razdoblju od 2006. godine do 2013. godine HPB Invest društvo za upravljanje Umirovljeničkim fondom isplatilo je ukupno preko 10 milijardi kuna za obeštećenje za 488081 član umirovljeničkog fonda. Budući da je HPB Invest 19. prosinca 2013. godine isplatio posljednju 6 ratu umirovljeničkog duga Republika Hrvatska je time kao osnivač Umirovljeničkog fonda izvršila svoju …/Govornik se ne razumije./… isplate obeštećenja. Ovim prijedlogom zakona predlaže se da preostala sredstva koja se odnose na neisplaćene udjele preminulih članova Umirovljeničkog fonda koji nemaju nasljednika prvog nasljednog reda kao i sredstva članova Umirovljeničkog fonda koji nisu u propisanom roku dali izjavu o načinu isplate udjela u Umirovljeničkom fondu a koja su postala imovina Republika Hrvatske prenamijene za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti. Rok kada to možemo napraviti je 18.12., 18. prosinac ove godine i izmjenom ovog zakona omogućavamo da Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona utvrdi odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnika mirovine a tu isplatu će provesti Hrvatski Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sredstva za isplatu tog jednokratnog novčanog primanja osigurati će se iz namjenskog prihoda, dakle od sredstava, prenamijenjenih sredstava iz Umirovljeničkog fonda koji su u iznosu od 190 milijuna ta sredstva će biti onda isplaćena svim umirovljenicima iza 18.12. …/Govornik se ne razumije./… ono što će biti prijedlog Vlade da ta isplata bude socijalno osjetljiva. A to znači da oni koji imaju najmanje mirovine ispod 1000 kuna dobiju više negdje između 300 i 350 kuna a oni koji imaju veće mirovine da ta isplata bude 100 kuna. Raspon će utvrditi Vlada i nadamo se da će ovaj zakon dobiti podršku svih klubova jer je socijalno osjetljiv. S druge strane on …/Govornik se ne razumije./… povećava deficit, za to se ne zadužujemo. A s druge strane i što se tiče umirovljenika ne možemo to napraviti nego sada jer raspuštanjem Sabora i ne promjenom ovoga zakona ta sredstva se 18.12. transferiraju u državni proračun, dakle ne u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nego u državni proračun. svi klubovi podržati ovu izmjenu zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem uvaženi ministre što danas raspravljamo o dopuni ovog zakona, odnosno što ćemo sutra izglasati jer upravo ovom izmjenom i dopunom omogućiti ćemo da da se umirovljenicima koja je najosjetljivija i rekla bih najugroženija socijalna kategorija u Republici Hrvatskoj i isplati eto ta jednokratna pomoć. I to što ste ponovili da to nisu sredstva koja terete proračun nego iz Umirovljeničkog fonda i da to nije predizborni trik nego je to upravo briga o našim građanima koji su zaista socijalno najosjetljiviji i najugroženiji. Odgovor na repliku Mirando Mrsić. kaže. Sasvim sigurno da za ovu, dakle za ovu odluku i za sam čin koji treba napraviti nismo mogli to niti ranije niti kasnije. Napominjem da prije 18.12. ne možemo raspolagati sa tim sredstvima a da s druge strane ako ne prenamijenimo sredstva, dakle ako ne omogućimo da Vlada donese ovu odluku iz 18.12. ta sredstva automatski se sa računa prenose u proračun Republike Hrvatske jer je to vlasništvo

Lijepo je ovako slušati nisu predizborni štosovi i slične stvari i igrati na one koji su najosjetljiviji i na one koji su u ovom trenutku najugroženiji. Ovaj fond je osnovan sa jasnom namjerom, u njega su izdvojena silna sredstva, sredstva od prodaje dionica INA-e, sredstva od prodaja dionica HT-a i još se država morala kasnije zadužiti jer ni to nije bilo dovoljno. Međutim, ono za što sam se javio za repliku, gospodine ministre, netočno je da nije ovo deficit državnog proračuna. Dakle sva sredstva koja su izdvojena za povrat duga umirovljenicima, bez obzira što najveći dio tih sredstava je bio praktički osiguran iz izvora koji nisu bili prihod državnog proračuna se tretirao kao deficit državnog proračuna u godini kad su ta sredstva izdvojena. Prema tome, ne možete reći da to nije deficit državnog proračuna, to je deficit državnog proračuna bio u onom trenutku kad su ta sredstva izdvojena u fond. Prema tome, radi radi korektnosti i radi istine … treba to reći iz razloga što iz političkih razloga se volimo nabacivati koliki deficit je bio koje godine pa tako u nekim godinama recimo 2008. godine deficit državnog proračuna bi bio i manji od onih 0,8% da nisu išle određene obveze prema ovom mirovinskom fondu. Kažem, politička ocjena i procjena je Vlade, ali koju sliku šaljete sa ovakvim odlukama to će vam odgovoriti

ove godine, bio deficit onih proračuna prije, ali bi transferiranje 18.12. bilo prihod ovog proračuna ove godine. Prema tome, smatramo da s time ne bi ništa puno bolje popravili dakle državni proračun i smatramo da je puno bolje da umirovljenici onda pred Božić dobiju ovu jednokratnu isplatu. Izbori će pokazati da li smo bili u pravu ili ne. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika ORAH-a govorit će poštovani Zlatko Tušak. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa pomoćnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ja mislim da ovdje u ovom Saboru nema nikoga tko bi bio protiv da se umirovljenicima dodijeli pa makar i jednokratna pomoć i mislim da neće biti problem za donošenje ovog zakona koji ima tri članka i taj zakon će pomoći dijelu umirovljenika da dobiju neku kunu, a pogotovo ovo što je ministar rekao ako će se voditi briga da i oni umirovljenici sa manjim mirovinama dobiju veći iznos, onda je to u svakom slučaju za pohvalu. Ali ono što želim reći, a to je pitanje i što se provlači kroz javnost, da li je ovo predizborni trik, da li je na osnovu ovog zakona kupovanje glasova Pa ne može nitko tvrditi da ovakav zakon u ovakvom obliku kao što je napisan nije mogao biti donesen i pred 6 mjeseci, nije mogao biti donesen i pred godinu dana, a isplata jasno da je mogla ići 18.12. ove godine. I onda ove priče o predizbornim trikovima, kupovanje glasova, ne bi bile danas aktualne ali eto, zakon se donosi nekoliko dana prije raspuštanja Sabora i nitko ne može reći da to nije kupovanje glasova kod umirovljenika, pogotovo kad je u pitanju ova osjetljiva populacija. Jasno, klub ORAH-a će podržati ovaj zakon, ali ono što moramo ovdje posebno naznačiti, a to je da negdje ako uzmemo da ima milijun i 130 tisuća umirovljenika, ministar je ovdje rekao a meni žao što u materijalima nije stajao taj dio podatka da postoji negdje oko 190 milijuna kuna pa na kraju da imamo i podatak koliko to je umirovljenika umrlo, a da nema nasljednika pa nije ostvarilo pravo dio podataka, koliko po onoj drugoj osnovi nisu podnesli ovaj zahtjev i nisu ostvarili to pravo da im se isplatila iz Umirovljeničkog fonda Jer mislim kad je donosimo neke i mijenjamo određene zakone onda da i dio takvih podataka bi trebali imati priloženo unutar toga tako da se i barata sa određenim podacima na osnovu kojih to skupina i koje brojčano nisu ostvarili to svoje pravo koje su imali prema zakonu i temeljem toga da će sadašnji umirovljenici eto dobiti božićnicu. Pogotovo mislim da je ona itekako potrebna za ovih 460 000 umirovljenika koji imaju negdje mirovinu oko 2000 kuna ili ispod 2000 kuna, do 2000 kuna, a to je negdje brojčano ako uzmemo u postotku oko 40% umirovljenika.

znatno veći iznos. I bilo bi pošteno i lijepo kada ne bi bilo kupovanja glasova, da i danas mi znademo točno i imamo podatak prema primanjima umirovljenika koliko će koji umirovljenici dobiti prema visini svojih mirovina i možda prema njima bi isto bilo to pošteno, a ovako vjerojatno možda će izbori biti ali taj podatak koliko će koja skupina umirovljenika dobiti financijskog iznosa možda neće biti u javnosti, možda tek onda kad prođu izbori onda će se znati koliko će i dobiti. I kada govorimo ovdje o socijalno osjetljivim skupinama umirovljenika, a onda ja moram ovdje reći za dio skupine umirovljenika, a posebno ću reći o dvije skupine, a to su umirovljenici a to su umirovljenici koji su trajno oštećeni, njih negdje oko 10 tisuća, koji imaju radnog staža preko 41 godinu ali zato što je tada važio određeni zakon njima je penalizirana i umanjena im je mirovina i oni su praktički trajno oštećeni. Mislim da je bilo imalo sluha prema toj skupini da se ta nepravda mola za te umirovljenike ispraviti, jer prema nekim podacima to bi bio godišnji izdatak negdje oko 30 milijuna kuna

se mogao na neki način obeštetiti, ne na način da im se isplaćuje retroaktivno pravo koje su ostvarili, ali od onog trenutka kada bi se i doneso zakon da ostvare to pravo i da se izjednače sa umirovljenicima koji koji danas idu u mirovinu i imaju preko 41 godinu staža i 60 godina života. I moram ovdje se isto osvrnuti i na još jednu skupinu umirovljenika. Njih je nešto malo manje od 4000. To su umirovljenici od royal osiguranja koji godinu i pol dana primaju neki i do 500 kuna manju naknadu iz royal osiguranje za šta isto ova Vlada nije do sada imala sluha i što su pretežito, radi se negdje oko 250 tvrtki pretežito u državnom vlasništvu ti umirovljenicima kojima je izvršavana praktično uplata da im se uplaćuje preko royal osiguranja razlika mirovine ostali su trajno oštećeni. I eto, ova Vlada nije našla do sada sluha da ispravi tu

jednokratne isplate će im se pomoći. Ali i ove dvije skupine nije bilo sluha ove Vlade da isprave nepravde i da oni praktično ostvare nešto što imaju

onima o kojima sam govorio da ih ima negdje 460000 sa primanjima ispod 2000 kuna. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo prijavljene tri replike, Vanja Posavac. Izvolite. sa nekim stvarima koje ste iznijeli u raspravi slažem i ja, a vjerujem i svi ostali da će našim umirovljenicima taj iznos koji će biti isplaćen jako dobro doći. I slažemo se oko toga da treba voditi i računa o tome da oni sa većim mirovinama će dobiti nešto manje, oni s najnižim mirovinama će dakle dobiti najveći iznos. No međutim, ono što ja se ne slažem sa vama i zapravo vas na neki način i moram pitati, dakle kad vi kažete da je ovo predizborni trik, a kaže se dakle u zakonu da rok za isplatu udjela članovima fonda istječe 18. prosinca 2015. godine. Vi zapravo time predlažete kad ste rekli da što se nije zakon prije prije donio. Pa mislim šta predlažete, da je zakon trebalo prošle godine donijeti, a istječe rok 18. prosinca 2015. da netko ne bi pomislio da je predizborni trik. A najbolje bi valjda bilo po vama da Vlada ova zadnja dva mjeseca, pa i mi u Saboru valjda ništa više ne radimo. Hvala. Odgovor kolega tušak. **Tušak, Zlatko (ORaH)** Kolegice vi da ste čitali zakon od tri članka onda ne bi ovako govorili, jer u tom zakonu jasno se kaže: "Zakon daje samo određenu mogućnost i daje pitanje Vladi koja treba u roku 30 dana donesti odluku." Ovakav zakon što je napisan on je komotno mogao i pred 6 mjeseci biti donesen i pred godinu dana donesen, a isplata se može obaviti jedino poslije 18.12. Tako da pitanje zakona uopće ovdje nije problematično i sami sebe unutar toga kada kažete je, ovo je stvarno predizborni trik i kupovanje glasova pogotovo osjetljivih a to je pitanje populacije umirovljenika. Izvolite. **Šemper, Željko (HSU)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Tušak, ne bih se htio složiti sa vama što se govori da je to predizborni trik ili populistički potez, jer to govorimo za sve zakone koji se donose manje-više u ovoj izbornoj godini. A dokaz je to da umirovljenici za ovih 100 ili 300 kuna da neće to biti presudno, jer oni su ovih 6 zadnjih godina dobivali znatno veće svote. Znači 10 milijardi ovih 6 godina podijeljeno tog obeštećenja i to nisu bili, taj novac nije bio presudan jer svaki umirovljenik ima svoju stranku. Uglavnom je to HDZ, SDP eventualno HSU. I prema tome, ni taj veliki novac ne može biti, a ni ovaj mali biti presudan kome će oni dati sad svoj glas. Hvala. Odgovor kolega Tušak. Izvolite. **Tušak, Zlatko (ORaH)** Hvala. Pa kolega Šemper, jasno da vi i ja možemo imati različita razmišljanja i jasno da ne moramo isto misliti. Vi možete tvrditi da to neće biti. Ja ću tvrditi da je, jer isto kao što sam rekao i prethodno kolegici zakon je mogao davno ranije biti donesen i što je najvažnije ako se i mislilo ovaj zakon onda su se mogle reći prema dobnoj skupini koliko tko i umirovljenici prema primanjima će dobiti. Zašto mi danas to ne znamo kad donosimo ovaj zakon? Pa ne znamo zato što će eto, dali smo nadu umirovljenicima i ta nada će bit na neki način i presudan da će dio glasovati za koaliciju. Ali o.k. Građani ako vjeruju oni glas dadu, oni su punoljetne osobe. To je njihovo pravo za koga će glasati, a moje je isto pravo da ja kažem da ovaj zakon mogao se donesti davno ranije pa ne bi te sumnje bile. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Tušak nalazimo se praktički u zadnjim danima zasjedanja ovog saziva Sabora i jedna Vlada je donijela jedan zakon ponukana s onim što je naslijedila, a to je Zakon o preuzimanju vlasti. Dakle, od trenutka raspuštanja Sabora aktualna Vlada koja praktički postaje tehnička do kraja mandata ne može donijeti nijednu odluku s kojom stvara bilo kakvu obvezu prema novoj Vladi, nijednu odluku. Sad se postavlja pitanje da li su odredbe ovoga zakona u suprotnosti s tim zakonom? Ja baš ne bih rekao. Zašto? Zato što po svim mjerilima Zakona o proračunu mi dijelimo proračunski prihod. Ovo je proračunski prihod, ovo što ostaje unutra i Vlada ga svojom odlukom prenamjenjuje za nešto drugo što je potpuno i legitimno pravo dok joj to nitko ne spori. Ali je stvar u tome kad se to i u kojem vremenskom periodu događa. Druga stvar, ono što meni općenito u životu smeta kod ovakvih odluka kad se ovakvi novci dijele onda se treba itekako jasno postaviti socijalni kriterij. Nekome tko ima mirovinu 4 ili 5 tisuća kuna, to nije velika mirovina da se razumijemo s obzirom na troškove života, mislim da ovi novci, da me ne bi netko krivo razumio, neće puno pomoći. Ali nekome tko ima mirovinu 1500 ili 1600 kuna da dobije na ono što će dobiti 50 ili 60 kuna ili 100 kuna više će mu itekako pomoći jer mu više treba. Prema tome, mi donosimo odluku samo tek toliko da kažemo da ćemo nešto napraviti a netko će onda kasnije mimo ovoga Visokog doma donositi kriterije i načine. I ono što kažem, stvara obvezu za novu Vladu jer ova Vlada to neće moći isplatiti jer naprosto neće moći napraviti kriterije. Hvala. Odgovor, kolega Tušak. Izvolite. **Tušak, Zlatko (ORaH)** Hvala. Pa kolega Šuker ja vjerujem da nitko neće postavljati pitanje vezano za zakon i nitko ga neće osporavati računajući da umirovljenicima stvarno treba svaka kuna. S time da se slažem s vama u ovom dijelu kada ste govorili da su trebali postojati određeni kriteriji i da mi danas kad donosimo, ne danas ali kad će biti glasovanje i kada ćemo donositi ovaj zakon, onda da se znadu kriteriji, a posebno unutar toga da budu istaknuti socijalni kriteriji. Oni koji imaju manje mirovine da dobiju i veća primanja jer jasno da su njima više potrebnija potrebnija ta sredstva. Jasno, oni koji imaju veće mirovine možda čak i u jednom dijelu oni sa velikim mirovinama da ne dobiju ništa. Možda ne bi bilo pošteno prema njima, ali vjerojatno i oni bi se solidarizirali sa onima koji imaju jako malo. Jer dio umirovljenika jako teško živi, jako teško preživljava a vjerojatno njih

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, zamjenice, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi prijedlog zakona o dopuni Zakona o umirovljeničkom fondu. Dakle, onom istom fondu koji je osnovan 2006. godine radi obeštećivanja korisnika mirovina odnosno isplata povrata duga umirovljenicima. Kako su te iste isplate i po modelu A i B izvršene fond je isplatio obeštećenje svim članovima fonda koji su podnijeli zahtjeve. Rok ističe 18.12.2015. godine i prijedlog Vlade je da za preostala i neisplaćena sredstva koja su ostala u iznosu od oko 191 milijun kuna se ne ostavljaju državnom proračunu jer taj iznos za proračun koji iznosi oko 120 milijardi, deficit od 18 milijardi ne bi bio značajan. Vlada predlaže da se sredstva koja su pripala RH prenamijene za isplatu jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima. Ona će odlučiti kome i u kojem iznosu će se vršiti isplate, dakle odredit će se i krug i način raspodjele. Kažu, to će poboljšati materijalni položaj umirovljenika te da time se pokazuje socijalna osjetljivost. Kolegice i kolege svaka pomoć građanima RH bila ona minimalna treba je podržati, ali svima je jasno da je ovo predizborna aktivnost Vlade i Kukuriku koalicije i služi u promidžbene svrhe. Bez obzira na replike koje slijede to je naš stav i mislim da na to ne treba posebno odgovarati. Pa i sam ministar je rekao da će građani vidjeti da li je ili nije pa će se vidjeti i po rezultatima. Jučer je u aktualcu postavljeno pitanje ministru Mrsiću vezano za ovaj zakon u smislu da je oporbi tj. HDZ-u žao što Vlada pomaže umirovljenicima. Naravno da to nije točno. Nama je žao što Vlada premalo pomaže umirovljenicima. Ovu pomoć koristi u predizborne svrhe pa se tako ne možemo oteti dojmu one slike premijera kao djeda mraza koji dijeli darove. Ali darovima se svi vesele pa neki i ovi minimalni iznosi budu predizborni poklon, božićni poklon ove Vlade. Kada govorimo o umirovljenicima govori se često o broju umirovljenika kojih ima oko milijun i 200 tisuća, o nepovoljnom odnosu umirovljenika i radno aktivnih, zaposlenih koji svojim radom odnosno doprinosima pune umirovljenički fond i taj omjer je negdje 1 Govorimo o mirovinama koje ne mogu biti veće baš iz ovog razloga, baš iz ovog omjera. Govorimo da je prosječna mirovina puna negdje oko 2266, oko 2266, a puna 2466 kuna. Često se u javnosti govori čak i o mogućem smanjenju mirovina ili mogućeg u budućnosti prestanka isplata mirovina. Govorimo o nedostatku sredstava iz Fonda međugeneracijske solidarnosti, o udjelu mirovina u nacionalnom bruto proizvodu koji iznosi negdje oko 12%, o udjelu mirovina u odnosu na plaće koje iznose oko 41% i starosne 44,40 u odnosu na bruto plaću. Međutim, ova tema sve više iziskuje raspravu o socijalno ekonomskom položaju umirovljenika. Umirovljenici su po svojim mirovinama postali socijalna kategorija, postali su socijalni slučajevi, poniženi jer neki i nakon 30 i 40 godina radnog staža nemaju dostatno za svoj život. Troškovi stanovanja prelaze mirovine, hrana, odjeća, lijekovi, prijevozi, budući plaćaju usluge prijevoza jer su smanjeno mobilni i štošta drugo prelaze njihova primanja. Demografska slika društva je neumoljiva, umirovljenika je sve više, starijih osoba je sve više, udio starijih od 65 godina u ukupnom broju stanovnika prelazi negdje i 24%. Ističemo da uz treću životnu dobi imamo i četvrtu životnu dob radi produljenja životnog Međutim, ta dob je bremenita teškim problemima. Ističemo i često potrebu aktivnog i zdravog starenja, a u isto vrijeme nemamo osigurane osnovne uvijete za život starijim osobama. Samci umirovljenici su pogotovo u teškom položaju. U našem društvu razgovaramo o potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije, a dobra diskriminacija itekako je prisutna. Često se misli da starijima ne treba puno, a starost pratiti dodatne teškoće i za kvalitetu organizacije života starije osobe trebaju znatnija sredstva nego što su njihove mirovine. Mjere štednje koje je ova Vlada započela pogodile su prvo starije osobe. Mijenjanjem pravilnika o ortopedskim pomagalima, snižavanjem imovinskog i dohodovnog cenzusa radi ostvarivanja materijalnih i novčanih prava i socijalnih usluga, nepristupačnost tijelima vještačenja za ostvarivanje prava kao što su osobne invalidnine, doplatci za pomoć i njegu i slično, ukidanja vaninstitucionalne skrbi, pomoći i njega u kući ili ograničavanje prava na ista i štošta što je puno više nego što će dobiti ovom pomoći iz božićnice koje ima jedino propagandnu ulogu u službi Vlade Zorana Milanovića.

spominjali ste datum 18.12. to je datum koji bi ustvari trebao po svim izračunima biti poslije datuma izbora, uvijek se nešto govori u 11. mjesecu pa me to malo podsjeća na onu čuvanu priču o izborima i cipelama, lijevoj i desnoj cipeli. Mene ovaj zakon upravo podsjeća na to. Ovaj zakon je lijeva cipela, pa kad završe cipele onda pravo možemo u 12.mjesecu doći i po desnu cipelu. I sam ministar čak to nije ni krio u svojoj raspravi pa ćemo vidjeti. Pa vidjet ćemo. Ja osobno smatram da sve ove mjere i sve ovo je na neki način možda čak, mi ih nazivamo populizam ali da je to ipak i podcjenjivanje građana i njihovih moći i razmišljanja pa i vlastitog rada i svega jer onaj tko računa da 4 godine ništa nije napravio ili 3,5 godine pa se pojavimo u zadnjem nekakvom kvartalu i nešto radim, nudim, dijelim itd. pa ćemo i dalje mi to nešto moći. Mislim da podcjenjuje i sebe i sve oko sebe. Tako da mi podržavamo ovo jer znamo kako žive hrvatski umirovljenici i cijelo vrijeme im Vlada zaboravlja reći što im je ona napravila u ove protekle 4 godine. Da smo im poskupili struju, plin, grijanje, sve ostalo što se moglo poskupjeti i ova ide sigurno jedna mjera pomoći da se to nešto malo nadoknadi. To raditi u proceduri prekomjernog deficita isto je očito dozvoljeno pa možemo utvrditi da to nisu sredstva državnog proračuna i da nikoga previše i ne interesiraju, a i što će nam 200 milijuna kuna u proračunu. I sve će to voditi tome da će ovaj čuvani agent o kojem oni govore, agent građana svejedno na ovim izborima biti otpušten zajedno ja mislim da svim svojim trgovačkim putnicima koji ovih dana obilaze Hrvatsku i govore kako uspješno rade, kako su oni sve nešto napravili jer i građani, i kažem ne treba ih podcjenjivati u onome što oni već znaju a to je, ja mislim da je velika većina sigurna za koga će dati glas. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor. Izvolite kolegice Murganić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić, da ja sam isto u svojoj raspravi dotakla se toga da cijenimo bilo kakav oblik pomoći starijim i siromašnim građanima budući jako dobro znamo da ako netko ima mirovinu ispod 1000 kuna da ono što iznos od 200 ili 350 kuna već ne znamo kakav će biti razrez, odnosno kvote i način izračuna i isplata. Sigurno će im dobro doći, dobro će im doći, ali neće umanjiti sve one probleme s kojima se svakodnevno umirovljenici susreću. Postoji još mnogo drugih instrumenata, postoji još propisi i prava koja mogu ostvariti iz drugih sustava koja zbog nečinjenja ove Vlade, a to ću sada ponoviti i apelirati na ministra i na zamjenicu, budući se tijelo vještačenja preselilo u njihov resor Zakinuti su mjesečno za puno više nego što je ovih 350 kuna i godišnje, odnosno jednokratne uopće isplate za doplatke za pomoć i njegu koje ne dobivaju jer ne radi tijelo vještačenja, oni iznose 500 kuna. Za smanjene doplatke 350 kuna, mogu ostvariti prava na ortopedska pomagala, mogu ostvariti prava na osobne invalidnine i ne samo oni nego i djeca odnosno oni koji ih njeguju, koji im olakšavaju život. Puno toga je još život umirovljenika, da ministre, puno toga je još život umirovljenika a ne samo ova jednokratna isplata. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena kolegice, pa naravno nitko ne može reći, a mislim niti u ovom Saboru, ali nitko iskreno da su im umirovljenici uz mlade, i uz one koji ne rade, i uz one koji su blokirani, uz one koji neće naći posao najranjivije skupine kao i djeca. Oni su cijeli život radili, danas nemaju od čega živjeti. Pa naravno da im treba pomoći. Međutim, ima jedna dobra izreka jedna edikta, "Ne vjeruj Danajcima ni darove kada nose" jer da ovaj zakon glasi da je obveza svake godine isplatiti umirovljenicima božićnicu, još bi se čovjek mogao zamisliti da ova Vlada misli ozbiljno i iskreno. Međutim, hrpa vaučera koji se dijele, sipaju se na sve strane ima novaca, to me nekako podsjeća znate ministre na ono u svadbi kada viknu djeca "Kume izgore ti kesa", a onda on vadi novčiće i baca po njima, tako i vi. Međutim, narod ne vjeruje to više. A dobro je, dajte mi ćemo podržati naravno, hvala Bogu, ali nije to narod koji je naivan. Hvala. Odgovor kolegice Murganić. Izvolite. popularan je izraz, najranjivija skupina. Čak i oni koji imaju dobra primanja i koji imaju dobre prihode, čak i oni koji imaju potporu obitelji. Iako je potpora obitelji sve manje jer sve manje je zaposlenih mi znamo da imamo situacija gdje je u obiteljima gotovo jedini prihod i da sa tim malim mirovinama pomažu svojoj nezaposlenoj djeci. Zbog toga smatram i zato je bila moja rasprava odnosno naša rasprava u tome pravcu, neće sve riješiti samo jednokratne isplate, puno toga država može učiniti ako smatra, shvati da su starije osobe kategorija koju trebaju posebno zaštititi, kroz institucije, kroz sustav, a ne prepustiti da se kroz udruge, kroz različite jednokratne natječaje pomaže starijim osobama i taman kada dobiju pomoć koja im je trebala zbog nedostatka sredstava, zbog ograničenosti trajanja nekog programa ostaju bez toga. Gerontodomaćice, kućne njegovateljice su im itekako značajne i potrebne i one malo koštaju, a država je upravo između između ostalog na njima vidjeli štediti. Nije sve vaš resor, ali ovaj dio o kojem sam ranije govorila je. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o umirovljeničkom fondu, s Konačnim prijedlogom zakona i naravno i već iz dosadašnjih rasprava je ovaj zakon izgleda sve što ćemo uopće na ovom zadnjem zasjedanju odraditi ispada da je predizborni zakon. i postavlja se pitanje zašto to nismo raznije donosili? Mogli smo pred godinu dana. Da smo donijeli pred godinu dana ja pretpostavljam da bi rasprave bile u stilu, ah to donosite, tko zna što će biti za godinu dana, to je tek krajem iduće godine, to se neće ispoštivati svi će na to zaboraviti i slično. Tako da smatramo u klubu SDP-a da ovaj zakon upravo se donosi odgovorno na odgovoran način i to praktički neposredno prije nego što se mogu osloboditi sredstva iz Umirovljeničkog fonda. Ovdje su kolegice iz kluba HDZ-a govorile o smanjivanju plaća i mirovina, oprostite tko smanjuje plaće i mirovine, tko govori o smanjivanju plaća i mirovina? Ako se ne varam upravo je to iz redova HDZ-a došlo odnosno od stručnjaka iz stranih instituta koje vam rade programe koji govore o mogućem smanjenju mirovina mogućem smanjenju mirovina i plaća naravno kada vi eto jednog dana preuzmete vlast. Ono što treba podsjetiti da je Umirovljenički fond nastao na osnovu Zakona o provođenja odluke Ustavnog suda RH koji se odnosio na obeštećenje korisnika mirovine za onaj period od 1.9.1993.do 31.12.1998.godine kada tadašnja vlada HDZ-a nije bila u stanju niti donijeti zakon po kojem bi se to učinilo nego su donijeli na osnovu koje je onda Ustavni sud odreagirao i 1998.godine donio odluku kakvu je donio. Valja onda podsjetiti da upravo taj period ratni, neposredno poratni period bio taj u kojem se desilo to da je ugašeno preko 400 tisuća radnih mjesta kroz pretvorbu i privatizaciju usred rata u Hrvatskoj i da je tada broj umirovljenika narastao na otprilike milijun i kada su ljudi slani u mirovine,a u punoj snazi i mogli su još godinama raditi i puniti taj isti Mirovinski fond. A danas kada mi, dakle radimo ustvari jedino pravednu stvar, a to je da upravo ova sredstva iz ovog fonda koja jesu ostala zato što je nažalost jedan dio oštećenih umirovljenika u međuvremenu umro, nemaju nasljednike koji imaju pravo da to ostvare ili nisu na vrijeme dostavili sve papire odnosno dali zahtjev za isplatu obeštećenja i najpravednije da taj novac se raspodijeli našim našim umirovljenicima. Njih danas u Hrvatskoj ima za kolovoz 2015.ove godine podatak milijun 131 tisuću 312 korisnika mirovine sa prosjekom mirovine od 2.233,21

tisuće 576 korisnika je u rasponu mirovine od 1.500 do 2.000 kuna. Ono što također treba reći što je ova Vlada napravila pa i to treba valjda podsjetiti da smo mi uveli ponovno usklađivanje mirovina. Dakle upravo ova Vlada je to učinila. I što se nas tiče možete i dalje govoriti da je ovo predizborni zakon jer ne pristajemo na to da do kraja zasjedanja Sabora ne donosimo zakone i da ne radimo. A to da li je to predizborni trik, ne može biti trik, poštovane kolege i kolegice zato što je to nešto što će umirovljenici dobiti. Dakle mi danas sa izmjenama ovoga zakona obvezujemo Vladu da donese odluku kojom će raspodijeliti ta sredstva i naravno smatramo pravednim i to što će veći veći iznos božićnice dobiti upravo oni koji imaju najmanje mirovine a nešto manji iznos oni koji imaju nešto više mirovine. U konačnici ja sam kada smo radili, kada smo govorili na izvanrednoj sjednici o Izmjenama zakona o socijalnoj skrbi, tada sam podsjetila sve nas da postoji nešto što se zove strategija borbe protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj, da postoji program koji je napravljen početkom ove godine i da je i ovaj zakon smatramo ga dijelom upravo toga programa, dakle nečega što je upravo ova Vlada učinila, niti jedna Vlada prije nje. Prema tome da ne ponavljam sve što se sa ovim izmjenama zakona dakle dešava, ono osnovno je dakle da se omogućuje Vladi da iz 18. prosinca isplati, da donese odluku u roku od 30 dana a da iza 18. prosinca isplati taj jedan dodatak, jednokratni svim našim umirovljenicima na način koji smatramo da će biti pravedan. Dakle Klub SDP-a itekako podržava ovaj zakon. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Danas i jučer smo čuli već dosta o problemu o kojem danas raspravljamo i o kojem donosimo zakon. Ovom dopunom Zakona o Umirovljeničkom fondu završava jedan uspješan višegodišnji projekt o obeštećenju 488 tisuća umirovljenika u ukupnom iznosu od 10 milijardi u razdoblju od 2006. do 2013 godine. Bio je to rezultat zahtjeva svih udruga umirovljenika i njihova političkog predstavnika Hrvatske stranke umirovljenika koje su izborile Zakon o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. kojim kojim je uređeno obeštećenje korisnika mirovina kojima su mirovine usklađivane mimo zakona u razdoblju od rujna '93. do prosinca '98. godine. Na temelju zakona osnovan je poseban Umirovljenički fond iz kojeg su oštećenim korisnicima mirovina ili njihovim nasljednicima iz prvog nasljednog reda svake godine isplaćivale svote pojedinačnih obeštećenja po dva modela. Model A prema kojem se isplata polovice svote obeštećenja obavljala u roku od 2 godine. Na taj model pristala su i odlučila se čak 75% umirovljenika s obzirom na bolest i poodmaklu dob. prema kojem se obeštećenje obavljalo u roku 6 godina s počekom od 2 godine odlučilo se 25% umirovljenika. Umirovljeničkim fondom je upravljalo društvo za upravljanje HPB Invest koje je 19. prosinca 2013. godine isplatilo zadnju 6. ratu obeštećenja a nakon te zadnje isplate u fondu je ostalo saldo od 190 milijuna kuna od preminulih članova fonda koji nemaju nasljednika 1. nasljednog reda i članova koji na propisanom obrascu nisu dostavili potrebne podatke za isplatu obeštećenja u roku od 2 godine. Taj rok istječe 18. prosinca 2015. godine pa se sada na inicijativu HSU-a i prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava ovom dopunom zakona predlaže da se ova navedena sredstva koja bi inače pripala državnom proračunu Republike Hrvatske prenamijene za isplatu jednokratnog novčanog primanja koje se popularno zove božićnica korisnicima mirovine iz sustava generacijske solidarnosti sukladno sa odlukom Vlade Republike Hrvatske koja treba i koja će utvrditi krug korisnika, iznos i način isplate prema socijalnom kriteriju manja mirovina veći iznos i veća mirovina manji iznos božićnice.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Prema podacima u mjesecu lipnju prosječna plaća u Hrvatskoj je iznosila 5810 kuna a prosječna mirovina 2234 kune, odnosno prosječna mirovina iznosila je 38,46% prosječne plaće. Ili ako primijenimo podatke u visini bruto plaće onda je to češće, iznosi svega 27,7% te se po tom pokazatelju nalazimo tek na 24 mjestu među državama Neću ulaziti u analizu razloga koji su do sada utjecali na ovakav odnos. Ima ih više a sigurno da omjer radno aktivnih u odnosu na broj umirovljenika je jedan od najvažnijih. Međutim želim upozoriti na stanje u kojem se nalazi veliki broj umirovljenika koji primaju mirovinu ispod ili oko prosjeka, na njihov standard i uvjete života. Na koji način to promijeniti? Na koji način i kojim socijalnim programima se njima pomaže i na koji način se ta pomoć može povećati? I posebno, da je svaka vrsta pomoći dobro došla. Iz tog razloga pozdravljam inicijativu i opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske za donošenjem prijedloga izmjena Zakona o Umirovljeničkom fondu. Drugim riječima, to znači da bi se na taj način osigurala sredstva u visini od 191 milijun kuna i koja bi u najvećoj mjeri koristila se upravo odnosno koristila Kako su nastala i akumulirana ova sredstva, o tome je iscrpno govorio ministar pa i neki prethodnici pa ja ću to preskočiti. A zašto zakon sada, a ne prije? Rokom za isplatu udjela članovima fonda koji istječe 18. prosinca ustvari tada je stvorena mogućnost ovim se zakonom predlaže da se navedena sredstva koja su pripala Republici Hrvatskoj prenamjene za isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Eto i na taj se način ujedno omogućuje raspolaganje tim sredstvima, odnosno isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja a radi poboljšanja njihovog materijalnog položaja. Treba istaknuti da sva važna pitanja kao i samu tehniku vezanu uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskih primanja treba donijeti Vlada Republike Hrvatske. Sigurni smo da će vladina odluka sadržavati pravične kriterije, oni kojima je pomoć najpotrebnija da dobiju najviše. U ovom slučaju to su oni sa najmanjim iznosom mirovine. Na koncu, i to će biti način pokazivanja naše socijalne osjetljivosti. Neke naznake o tome dao je ministar u svom uvodnom izlaganju. Stoga će klub HNS-a podržat donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ivan Šuker, izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Mogu si zamisliti da je slučajno izvorni zakon ovaj donio SDP kako bi danas rasprava bila i kako bi hvalospjevi prštali o silnim milijardama koje su osigurane za povrat duga umirovljenicima. Međutim ovdje se ne radi o 10 milijardi, ovdje se radi o 15 milijardi plus one kamate koje ćemo mi još sljedećih ohoho godina plaćat na ovih 6 milijardi što se Hrvatska država zadužila, što nije mogla fond napuniti sa prodajom dionica INA-e i HT-a jer o dugu umirovljenicima se donosila dva puta odluka. Najprije je bila jedna, onda se donosila druga odluka u iznosu od preko 2 milijarde kuna za one koji nisu bili obuhvaćeni s tim. Zašto? Zato što naprosto kad se rade saborski materijali onda ako donosite jedan ovakav zakon onda morate reći cijelu povijest toga zakona kako se došlo do tih 100 i toliko milijuna kuna iz razloga ako se to ne napravi na takav način onda je taj dokument falsifikat Ali očigledno danas su se silni hvalospjevi vršili oko toga što se Vlada odriče nečega, ali kad je Vlada donijela odluku za nešto drugo onda smo slušali još gore stvari od predizbornih štoseva sa druge strane sabornice i mi i kolege iz HSU-a koji su tada bili u nekoj drugoj koaliciji. Dakle, meni uopće nije sporno i politička prava i odluka je svake Vlade da u ovakvoj situaciji donese odluku kakvu ona smatra da treba donesti. I neću se igrat sa pričom politička-nepolitička, predizborna-ne predizborna jer kažem to je pravo Vlade da donese takvu odluku. Ostali su novci, kako će ih ona preusmjeriti to je njeno političko pravo upravljat sa sredstvima i nisam se uopće zbog toga javio za raspravu da bi govorio o tome. Dakle, javio sam se prvo da kažem da u zapisnik uđe koliki je taj iznos dug budućih generacija jer mi ćemo na ovih 6 milijardi plaćati još 15-20 godina kamate kolegice i kolege. Tako da taj iznos će se popest na nekakvih 17-18 milijardi. Druga stvar da je tu kolega Davorko Vidović on bi sad sigurno digao repliku i počeo bi govoriti o onome programu 6%+100 kuna koje se isplaćivala kao naknada… … 6, 6 plus 100 kuna koja je sad na godišnjoj razini preko milijardu kuna kad se uzme trošak i kad uzmete protekle te godine onda dug umirovljenicima se već popeo na blizu 35-40 milijardi kuna u nekakvom svom ukupnom iznosu. I sve su se Vlade igrale da će vraćat na takav način i ovaj fond će prestat postojati ovom odlukom, isplatit će se ove božićnice, ali mislim zbog istine, zbog hrvatske javnosti treba reći o ovom iznosu. Kao što bi trebalo možda govoriti o nekim drugim iznosima koji su iz raznoraznih političkih razloga isplaćeni u ovom Saboru i onda se za vrijeme svih političkih opcija na sveopći užas, bez obzira koji je kolega bio ministar financija, onda se ne bi čudili zašto nam je danas dug 100 i još nešto, zapravo javni dug zašto nam je 90% BDP-a ili blizu 300 milijardi kuna. Dakle ono što je po meni trebalo u zakonu donesti, mislim da se to moglo napraviti, mogle su se odrediti nekakvi socijalni kriteriji da se zna jasno kako i tko će dobit kolko novaca. Ovako mi donosimo bianco odluku Vladi koja je na odlasku da raspoređuje 150 milijuna kako ona hoće. Mene čudi da Hrvatska stranka umirovljenika

koji primaju najmanje mirovine da dobiju značajniji iznos. Jer kažem, nije svejedno da l netko ima 1300, 1400, ili netko ima 3500 ili 4000 kuna. Pa ako govorimo po socijalnoj osjetljivosti onda smo trebali reći. Ali ponavljam, kad govorim o povratu dugova umirovljenicima onda je taj iznos pozamašan. I kad bi o tome govorili sve kolege koji su praktički od '99. godine na ovamo se bavili mirovinskim sustavom neću pretjerati, ali ne bih htio da me nitko lovi za riječ a mislim da smo premašili debelo iznos od 35 milijardi kuna. I šta je najbitnije onih 6% plus sto kuna isplaćivat ćemo još oho ho godina. I to je iznos u onom trenutku kad je postignut sporazum da se to ugradi u osnovicu, onda je taj iznos počeo rasti. I zato mi je žao gospodine ministre, mislim da ste trebali upravo danas ovo sve reći, ne zbog toga da bi se netko glorificirao, nego da svi mi koji smo u politici postanemo svjesni kad se donose nekakve odluke da sve mora imati svoju granicu. Zašto? Zato što to u konačnici svi plaćamo i zato što to u konačnici nas možda sprječava da provodimo određene reforme i da našoj djeci sutra bude bolje. Jer o ovom povratu duga umirovljenika više nitko u Hrvatskoj ne govori. Danas smo isto tako svi donijeli odluku za švicarce, jer smo svjesni činjenice da nekim našim sugrađanima treba pomoći. Ali bježeći od socijalne osjetljivosti i bježeći od toga da trebamo prikazati kroz državni proračun gdje država mora biti socijalna i koliko to košta hrvatske građane donosimo odluke koje nas u konačnici strašno puno koštaju. Možemo govoriti ovdje i o hrvatskoj brodogradnji i o hrvatskim željeznicama i o subvencijama u poljoprivredi. Pogledajmo kakva je danas situacija, a progutali su sigurno negdje 25% javnog duga. I da ne dužim više, osjećao sam potrebu ovo reći jer na žalost ovo ovdje ne piše. Jer kad se govori o INA-i prodaja onih dionica INA-e koja je bila najtransparentnija bez obzira što tko pričao. HDZ ni jednu dionicu INA-e i to želim ovdje reći nije prodao MOL-u, nego je na Zagrebačkoj i Londonskoj burzi omogućio hrvatskim građanima, institucionalnim ulagateljima isto kao što je omogućio zaposlenicima INA-e uz određeni popust i hrvatskim braniteljima da dobiju dionice. Iz tih sredstava koja su se namaknula tim je išla prva isplata povrata duga umirovljenicima. Nakon toga su prodane dionice Hrvatskog telecoma, išla je sljedeća isplata. Kad je donešena druga odluka nije bilo više novaca od privatizacije, nego su se podizali krediti. Kažem za koje ćemo još 15, 20 ili 30 godina plaćati kamate, jer Hrvatska na žalost sa ovakvim gospodarskim rastom i ne bih želio da ovo bude politički oko gospodarskog rasta, neće bit u stanju vratiti toliko taj kredit. Evo hvala lijepo. Radi povijesti i radi istine. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku, Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, vaša Vlada je 2006. i 2008. isplatila božićnicu za hrvatske umirovljenike, pa mislim da i ova Vlada može barem jednu božićnicu isplatiti. To je legalna, bit će legalna odluka Vlade a mi ćemo se vrlo lako dogovoriti da poštujem ovaj princip o kojem smo danas govorili manja mirovina, veća božićnica, veći dodatak, manja mirovina, ništa ili nešto. A što se tiče što pričate o kreditima i kamatama koliko će se još to godina otplaćivati ja vas moram podsjetiti da je ova generacija umirovljenika novih umirovljen od 1.1.'99. jako oštećena i ta generacija ako gledate onu do '98. je oštećena mjesečno, svaki umirovljenik za 446 kuna. To je na godišnjoj razini 3 i pol milijarde. pol milijarde. Mislim da to ova generacija plaća i propuste i vaše Vlade, a to vas moram podsjetiti na jednu grešku što se tiče aktualne vrijednosti mirovine. 2004. taj spominjani dodatak 100 kuna i 6% ušao je u sastav mirovine. Tom prilikom aktualna vrijednost mirovine današnjih umirovljenika nije korigirana, a taj dodatak se isplaćivao 31.12. i nije bio u sastavu mirovine. Trebalo je kad je ušao u sastav mirovine trebalo je korigirati za taj iznos i aktualnu vrijednost mirovine koja se odnosi na nove umirovljenike. I danas ti umirovljenici plaćaju danak, kažem 3 i pol milijarde godišnje. To su činjenice kao što vi često puta kažete. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor kolega Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Šemper, ja sam rekao da je političko pravo Vlade da donese odluku i o tom naprosto ne želim raspravljati, to je o.k. Međutim, vi dobro znate da kad se na bilo koji način dirne u mirovine da to dugoročno znači ogromne iznose. Vi dobro znate da ono pehanje o tome kad je tko otišao u mirovinu i ako je netko otišao mjesec dana ranije je imao za nekoliko stotina kuna veću mirovinu od svog kolege s kim je proveo cijeli radni vijek u istoj kancelariji ili za istim strojem zato što je on mjesec dana otišao. A znate zbog čega? Znate kad je promijenjen taj zakon? Mirovinska reforma je u Hrvatskoj izvršena '99. godine i onda zbog povrata duga ili da se obeštete su rađene razno razne varijante na temu da tako kažem, a ne mirovinska reforma i zato se to dogodilo. Prema tome, na žalost svi umirovljenici u Hrvatskoj danas mogu se žaliti na ovakav ili onakav način. Zašto? Zato što su mirovine ostvarivali praktički u tri razdoblja koji jedno s drugim nemaju veze. Jedno je bivša država, jedno je Hrvatska u vrijeme rata kad su plaće bile nerealne takve kakve jesu, jedno je ono praktički kad je počeo nekakav gospodarski rast u RH. Prema tome, o tome možemo raspravljati koliko god hoćemo. Ali o nekim činjenicama koje su takve kakve jesu naprosto ih ne možemo mijenjati. One jesu, da isplaćivane su božićnice umirovljenicima ali u trenucima kad je proračun godišnje rastao 11, 12% ne zbog povećanja poreza, nego zbog gospodarskog rasta i zato što su se vršile neke naplate koje se nisu izvršile prethodnih godina. Ali mi danas govorimo o vremenima kad Hrvatska ima gospodarski pad i kad Hrvatska ima najniži odnos zaposlenih i umirovljenika. Jer ako vi od broja zaposlenih oduzmete onih 250 tisuća koji primaju plaću iz državnog proračuna, onda je taj odnos na žalost 0,85:1. A to je činjenica, jer ti primaju praktički iz iste kase plaću od kud se isplaćuju i mirovine. Hvala. Završno, ministar Mirando Mrsić. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo drago mi je da će zakon dobiti jednoglasnu podršku svih klubova, a ovo sve je u sklopu izbora, izborne retorike od strane kolega iz HDZ-a. Ono što treba reći je da ova Vlada nije zamrzla mirovine da ih je odmrzla. Usklađivali smo onoliko koliko je bio rast i sve ostalo. Prema tome, nešto što je činjenica. Na mirovinskom sustavu treba raditi i dalje, mirovinski sustav je nešto što je osnova sigurnosti socijalne, socijalne, s druge strane borbe protiv siromaštva i na tom području treba napraviti još dodatne iskorake. Mirovinska reforma je pokrenuta, ona već i daje svoje rezultate. A kažem, ovo je nešto što smo trebali napraviti prema našim umirovljenicima i sasvim sigurno Vlada će donijeti odluku vrlo brzo nakon stupanja zakona na snagu i ona će biti socijalno osjetljiva. Dakle, u onim razinama o kojima sam već i rekao u uvodnom izlaganju. Hvala lijepo na na raspravi, ja se nadam da će sutra biti sve ruke u zraku kada bude glasanje o ovom zakonu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku, Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Opet radi istine, jer ovo će ostati zabilježeno. Dakle mirovine, povećanje mirovina temeljem švicarske formule je ukinuto 2009. kad je gospodarska i financijska kriza tresla cijeli svijet i kad je gospodarski pad bio 6 i još nešto posto ne samo u Hrvatskoj nego praktički u cijeloj Europi i u cijelom svijetu i proračunske mogućnosti naprosto to nisu dozvoljavale. A ovo što ste vi nekome dizali mirovinu 2,5 kune, 50 lipa to možete mačku o rep objesiti. Odgovor, izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Nisam se nadao replici jer stvarno činjenice su činjenice, HDZ je zamrznuo mirovine, HDZ u svom programu koji je pisan u Njemačkoj vrlo jasno kaže da će mirovine pasti 10%. Mi mirovine nismo zamrzavali, usklađivali smo ih onoliko koliko smo ih mogli. Prema tome, To je rekao vaš konzultant, prema tome ne možete se oprati. Po vašima očito je da to skrivate, zato i skrivate program da ga ne vide građani RH. Mi smo rekli da štednju i stabilizaciju nećemo raditi na račun onih najsiromašnijih. 2009. vi ste to napravili sa zamrzavanjem mirovina. I to je nešto što je zapisano i nek ostane evo zapisano i tu. Prema tome, mirovine nismo zamrzavali, uskladili smo ih onoliko koliko smo mogli. Ne koliko smo samo mogli nego koliko su bili parametri koji su nam to dopuštali da u novom Zakonu o mirovinskom osiguranju smo usvojili i novu povoljniju formulu koja ide za time da se usklađuje sa povoljnijim parametrom sve sa ciljem da održimo mirovine iznad razine siromaštva. Gledajući što smo uspjeli vrlo jasno je i vidi se da je netko tko ima 65 godina i 40 godina radnog staža njegova mirovina u ovom trenutku je 70% prosječne plaće. Da imamo manji broj umirovljenika zato da u vrijeme HDZ-a kada je bila privatizacija i kad su ljudi odlazili u prijevremene mirovine danas ne bi imali takvih problema, da su ljudi ostali raditi ne bi imali problem koji imamo sada da imamo relativno veliki broj umirovljenika i i da zbog toga onda i troškovi mirovinskog sustava su izuzetno veliki. Toliko za rekord, za zapisnik. SDP ne smatra da stabilizaciju proračuna treba raditi na umirovljenicima. Nismo smanjivali mirovine, isplaćivali smo na vrijeme i ovo što sada radimo je na istom tom tragu na kojem smo radili 4 godine. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Nastavljamo, hvala ministre vama i pomoćnici.